Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici nastavljamo, odnosno počinjemo raditi u plenarnom zasjedanju 13. sjednice Hrvatskog sabora po već utvrđenom dnevnom redu. Na redu je 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva poštovanu kolegicu Gordanu Sobol da podnese izvješće.

Kolegice i kolege, predsjedniče Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 37. sjednici održanoj 14. svibnja 2014. godine pisani zahtjev zastupnika Slavka Linića o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti. Naime, on je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da ga je dana 06. svibnja 2014. Vlada Republike Hrvatske razriješila dužnosti ministra financija čime mu je prestala nespojivost sa obavljanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkom mandata Slavku Liniću koji je izabran u 7 izbornoj jedinici započelo 23. prosinca 2011. godine zbog nespojivosti dužnosti, te da je zastupničku dužnost zamjenika zastupnika istog dana započeo obnašati Josip Benčić. Kako je Slavko Linić podnio pisani zahtjev u zakonskom roku povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti te mu mirovanje zastupničkog mandata prestaje 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, a sa istim danom prestaje obnašanje zastupničke dužnosti zamjeniku zastupnika Josipu Benčiću. Slijedom toga Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže jednoglasno Hrvatskom saboru da donese odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Slavka Linića sa danom 15. svibnja 2014. godine

Nema zainteresiranih za raspravu. Zaključujem raspravu. Molim, Molim da se izjasnimo tko je za predloženu odluku dizanjem ruke? Hvala. Tko je protiv? Hvala lijepa. Ima li netko suzdržan? Hvala lijepa. Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donesena jednoglasno sa 106 glasova za. Idemo na slijedeću odluku, poštovan predsjednice. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na svojoj 37. sjednici održanoj 14. svibnja 2014. godine razmotrilo pisani zahtjev zastupnice Nade Čavlović-Smiljanec o ponovnom obnašanju zastupniče dužnosti. Ona je 08. svibnja 2014. izvijestila predsjednica Hrvatskog sabora da ju je Vlada Republike Hrvatske razriješila dužnosti pomoćnice ministra financija, ravnateljice porezne uprave s danom 08. svibnja 2014. godine. Mirovanje zastupničkog mandata Nadi Čavlović-Smiljance izabranoj u 4. izbornoj jedinici započelo je 01. siječnja 2012. godine zbog nespojivosti dužnosti. Zastupničku dužnost zamjenice zastupnice od 18. siječnja 2012. obnašala je Sandra Petrović, a od 05. srpnja 2013. Marijana Živko. Kako je Nada Čavlović-Smiljanec podnijela pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti te joj mirovanje zastupničkog mandata prestaje 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, a sa istim danom prestaje obnašanje zastupniče dužnosti zamjenice zastupnice Marijane Živko. Slijedom toga Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže jednoglasno Hrvatskom saboru da donese odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Nade Čavlović-Smiljanec sa danom 16. svibnja 2014. godine i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Marijane Živko sa danom 16. svibnja 2014. godine. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih za raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na izjašnjavanje. Molim dizanjem ruke da se izjasnite tko je za? Hvala. Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je preložena odluka donešena jednoglasno sa 109 glasova za. Molim predsjednice nastavite, treća. **Sobol, Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 37. sjednici održanoj 14. svibnja 2014. godine zahtjev općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu upućen putem državno odvjetništva Republike Hrvatske za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Vesne Želježnjak, zastupnice u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo protiv imovine prijevarom iz članka 236. stavka 1. Kaznenog Vesna Želježnjak zastupničku dužnost zamjenice zastupnika u 7. sazivu Hrvatskog sabora započela je obnašati 18. siječnja 2012. godine te ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata. Člankom 76., stavkom 5. Ustava RH i člankom 27. Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je da između sjednica Sabora odluku o zahtjevu za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka donosi Mandatno imunitetno povjerenstvo s time što odluku mora naknadno potvrditi i Hrvatski sabor na prvoj idućoj sjednici. Mandatno imunitetno povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se daje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnice Vesne Želježnjak po zahtjevu općinskog Državnog odvjetništva u Varaždinu u Varaždinu od 18. travnja 2014. godine zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo … imovine prijevarom iz članka 236., stavka 1. Kaznenog zakona. **Leko, Josip Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke za … na izjašnjavanje. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Ima li netko suzdržan? Molim rezultat. Hvala lijepa. Utvrđujem da je predložena odluka donesena jednoglasno sa 108 glasova za. Molim četvrti prijedlog odluke. Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 37. sjednici održanoj 14. svibnja 2014. godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Ivana Geršića iz Fažane za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Ade Damjanac zbog kaznenog djela uvrede, kaznenog djela sramoćenja i kaznenog djela klevete, iz članaka 147., 148. i 149. Kaznenog zakona. Ada Damajnac obnaša zastupničku dužnost zamjenice zastupnika Zlatka Komadine te ima imunitet do prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnice Ade Damjanac po privatnoj tužbi

Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke Mandatno imunitetnog povjerenstva. Nema zainteresiranih za raspravu. Zaključujem raspravu. Molim da se izjasnimo o prijedlogu odluke povjerenstva. Tko je za predloženu odluku? Hvala. Ima netko protiv? Je li je netko suzdržan? Hvala lijepa. Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donesena jednoglasno sa 108 glasova za.